Вицепремиерът Василев поиска думата кратко, след което професор Михайлов ще се изкаже. Благодаря, господин Вигенин. Не виждам господин Карадайъ, който взе реплика след моето изказване по повод това как ние сме насаждали етнически проблеми. Само едно нещо искам да кажа и една ретроспекцияда да направя за господин Доган и неговия път в политиката. Само едно нещо искам да кажа. За шест месеца това, което нашето правителство направи за отдалечените и бедните райони, е, да договорим да има в Плана за възстановяване хеликоптерна медицинска спешна помощ и да договорим в европейските програми задължително условие половината пари да отидат за Северна България, точно за най-пострадалите райони. За 32 години това, което ДПС направи за тези хора, е, да направи господин Делян Славчев Пеевски най-богатия човек в държавата и да построи палата в Росенец за господин Доган. Това е равносметката. Разбира се. По начина на водене предполагам, господин Цонев? И да се върнем след това към дискусията, която сме обявили като точка. Така трябва да прави председателят. И сега се налага да Ви правя процедура по начина на водене. Какво общо имаше това с дебата,

има начини да се изрази отношение, без да звучи обидно. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Добре, а има ли начини да не позволявате на министри да тропат по катедрата на Народното събрание? Имате ли представа, господин Вигенин, че това е първият случай, в който някой си позволява да тропа на народните представители. Откъде накъде? Откъде накъде? Да тропа, за да каже, че ще се бори с корупцията?! Ами една година си на власт, какво прави през тази година? Затъваш до гуша в собствените си схеми, на спонсорите си в схемите, на Прокопиев схемите? Говорим тука за… (Шум и

в устата на един млад човек, човекът, който е направил най-много за националната сигурност на страната, за етническия мир в страната, няма място да обсъжда такъв човек. Най-малкото това мога да кажа в този момент, защото, когато на Балканите всички разузнавателни централи пишеха, че най-вероятният етнически конфликт след 1989 г. е в България поради възродителния процес, един човек излезе и каза: „Няма да има реваншизъм.“ И спаси етническия мир, спаси страната, спаси целостта на страната. И сега в устата на хора, окей, аз се извинявам – случайни, нали такива думи нали не трябва да се използват от трибуната. Добре – приемам, но как по друг начин да изразя възмущението си? Може ли такова нещо? Да не говорим, че тук се говори за корупция. Ще чуете толкова тежки обвинения в корупция към Вас и ще се постараем да ги докажем, че просто не искам сега тази тема да я започваме. Ще питаме много неща, като започне бюджетът – и за акцизите за цигари, и за спонсорите, и семена, и така нататък. Най-ни е лесно това. Въпросът е дебатът да бъде там, където е – състоятелно ли е правителството, трябва ли, не трябва ли и защо господин Минчев днес му се иска оставката. Това е моят призив към Вас, наистина да успокоим топката и да върнем дебата там. А иначе това с тропането по масата ще бъде върнато, когато трябва и както трябва. Имайте предвид също, че времето на групата изтече, така че и по начина на водене няма да може да се вземе думата повече. Обявих професор Михайлов. Заповядайте, професор Михайлов, за изказване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер и членове на Министерския съвет! Уважаеми колеги, в този дебат много пъти бяха преминавани границите на времето, надявам се, че и сега ще оставите малко повече от времето ми, за да мога да

господин Минчев да бъде председател на Народното събрание“. Тук се представиха тезите, много добри, и от Георги Свиленски, и от колегата от ПП, които подсказаха, че той в конкретния случай, за който е обвиняван, и в другите, не е нарушил правилата на Правилника, постъпил е достатъчно, така да се каже, държавнически и те не са основателни, тоест този тази тема би трябвало отдавна да приключи. Аз си спомням тук само преди колко седмици, неговия колега го бяхме подложили на тази гилотина, той оцеля, сега Минчев е на път да не оцелее – кой знае защо. Минчев е един достоен български гражданин, достоен български политик и изпълняващ перфектно функциите си на председател на Народното събрание до момента. Това мога да кажа и с това тази част на дебата приключва, защото другата се оказа много по-голяма. Всъщност под прикритие на дебата за председателя на Народното събрание и неговата оставка се поведоха епични битки кой какъв е и защо такъв е в българския парламент, в българската история, какво трябва да се случи оттук нататък, кой кого ще измете. Аз искам да напомня на всички тук, които представляват българските граждани, че българските граждани – не съм адвокат на господин премиера, имат други основни проблеми, не мястото на Минчев в стълбицата на Народното събрание – те са: икономическа криза, демографска криза, енергийна криза. И щяхме да решим тези въпроси с обсъждането на бюджета, уважаеми колеги, а два дни подред

да се върнем за нашите задачи в залата и да бъдем полезни на българската нация. Благодаря, господин Председател. Господин Председател! Професор Михайлов, интересни са ми Вашите тези, искам да чуя още. Благодаря. Професорът ги обобщи, но… Друга реплика има ли? Не виждам. Заповядайте, професор Михайлов, да разясните за господин Ананиев малко повече. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, господин Премиер, членове на Министерския съвет! Уважаеми господин Ананиев, преди няколко дни си позволих да поставя пред уважаемата зала проблема за помирението на нацията. По повод на една законотворческа инициатива. Тогава си позволих да цитирам желанието на Франко, което той е изразил, след неговата смърт къде да бъде погребан, проблемите в Гърция, в Италия след Втората световна война, във Франция, и се опитвам и сега да напомня на всички, и на тези, които смело размахаха етническата карта в момента. И на тези, които наричат другите срещу себе си профани, а себе си експерти – че тук сме се събрали да защитаваме интересите на цялата нация, независимо кой как разбира тези интереси, и да намерим помежду си консенсус, а не противопоставяне, тъй като водим цялата нация към противопоставяне, което достига градус, който беше такъв преди 30 години. Нашата нация не заслужава това противопоставяне. Тя няма да ни го прости. Няма да прости и на тези, които си направиха днес тук политическо харакири със своето поведение. Ще ги запомни и завинаги ще ги зачеркне от политическия живот. Затова, моля колегите си да не отнемам повече време на уважаемото народно представителство, да продължим по задачите, които имаме. Тук има тема да се гласува, нека да се види кой какво мисли.

…изказванията на групите. И все по-неясен за мен става въпросът с какво днес този дебат допринесе за държавата, за гражданите, за диалога, за решенията за кризите. Още един срамен ден за българския парламент, за българския парламентаризъм. Стигна се дотам, че се демонстрира емоционална нестабилност от най-високата трибуна в българската държава. От хора, които имат самочувствието, че могат да решават кризи, да управляват държава, да имат решения, да са промяна. Този дебат започна с лексика, която по-скоро мога да определя като лексика за разчистване на вътрешнокоалиционни отношения и това беше срамно и грозно, и то не допринесе за по-голямото доверие в българската политическа система. То не допринесе и за по-голямото доверие в партиите, и в хората, които благодарение на вота са тук. Много се говори за морал и кой може да дава морални оценки. Как ли не бяха наричани народни представители в днешния ден – мафия, задкулисие. Говореше се за пари, за мръсни пари, за престъпни схеми, за поръчково разчистване на сметки. Между другото за това се говори вече няколко дни. Моралът, уважаеми колеги, много често се ползва за алиби, много често. Последните две години съвсем често. Историята обаче ни учи, че най-зловещите издевателства също са се правили с морални съображения. Това, което днес видяхме в българския парламент е издевателство. Издевателство срещу демокрацията включително, защото, ако трябва да върна дебата и темата в дневния ред, като точка първа от това заседание, обсъждането е една съвсем резонна парламентарна процедура, която опозицията ползва. Такава процедура е и

опозиция и управление. Тези, които са получили по-висока степен на обществено доверие, почти винаги са в управлението. Понякога отказват да са в него – и това ни се случи и през миналата година. В момента обаче се намираме в ситуация, в която днешния дебат не коментира процедурата, нарушенията, мотивите, за съжаление, коментира много, много други наслоени противоречия – вътрешнокоалиционни, извънкоалиционни. Стигна се дотам да има заигравка с етническата карта, което е недопустимо и безпрецедентно. Ще говоря по същество за оставката на председателя господин Минчев и за системните нарушения на Правилника, особено във вчерашния ден, които той допусна. Много от Вас казаха, че господин Минчев е най-младият председател на Народно събрание. Не е. Имало е и по-млади от него и младостта не е порок. Това са Димитър Тончев – бил е на 27 години, председател на Третото велико народно събрание, това даже е и Стамболов председател на обикновено Народно събрание. Много от Вас казаха, че господин Минчев е перфектен, той е брилянтен. Аз не оспорвам Вашата оценка, уважаеми колеги, Вие сте негови колеги в парламентарната група или негови коалиционни партньори в управлението и имате право на тази оценка. Само ще кажа, че и тук виждам известна неточност. Господин Минчев има едно изказване от парламентарната трибуна, от което поне ние не можем да преценим колко брилянтен юрист е той. Може и да е такъв. С какво през последните шест месеца най-вече бихме запомнили председателя на българския парламент извън извън процедурите, извън противопоставянето между политическите сили, извън това? Защото в началото – да, той беше несигурен, но разбра, че думата на опозицията не се отнема, разбра, че процедурите са част от парламентарния живот, разбра, че има различно мнение, а не само мнение на управляващите, но той беше председателят, който постави решетки на входа на българския парламент. Господин Минчев, най-вероятно след известно време – минути или час, Вие няма да сте вече председател на българския парламент. Вероятно ще направите изказване, в което ще оборите много от твърденията на вносителите и техните мотиви за исканата оставка, но истината е, че във вчерашния ден Вие погазихте Правилника за работата и дейността на Народното събрание. През тези шест месеца го правихте също системно, макар със силата на мнозинството да успявахте по три пъти да гласувате най-различни решения, да намирате процедурни възможности за едно или друго. Смятам, че днешният вот не само ще бъде демонстрация на друго мнозинство. За Вас лично и за Вашата парламентарна група той ще бъде и урок. Дано да го научите, вероятно ще имате място и в следващия Четиридесет и осми парламент. Но днешният дебат, уважаеми колеги, стана толкова жив, ярък, на моменти брутален, от гледна точка на чисто човешките отношения дори, защото едно нещо по време на дебата беше вярно думата криза, и дебатът не е вероятно толкова за оставката на господин Минчев, а за кризата, кризата в управлението. В този смисъл, уважаеми колеги и господин Петков, много ще улесните българския парламент и българските граждани, ако днес гласуваме две оставки – тази на Минчев,

Днес не може. Даже да има желание, остава за другата седмица. Има ли реплики към изказването на госпожа Атанасова? Не виждам. Господин Атанасов има думата.

Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, господин Премиер, уважаеми вицепремиери и министри! Днес, разбираемо, много клишета и тежки квалификации, на мен ми се иска да се опитам все пак да кажа нещо, свързано с конкретната процедура – искане на оставката на председателя на Народното събрание. Ние от „Демократична България“ ще гласуваме против тази оставка, и то по аргументи, които чухме от опозицията днес в тази зала един почтен, образован, толерантен човек, който трябвало по политически причини да му вземем главата. Това не е парламентаризъм, извинявайте. И, разбира се, че днес това е увертюра към вота на недоверие на правителството. Понеже ползвате тук доста често квалификации и аз ще си позволя, че това е началото на пълзящ преврат. (Шум и И понеже искам да спра Вашето внимание… (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Ами да, има промяна на волята на избирателите, защото колегите от „Има такъв народ“ заявяваха, че искат да влязат в парламента, за да изчегъртат модела ГЕРБ, а днес са в съюз с тях?! И сега, това може би ще Ви прозвучи като професионална деформация, но по конкретния повод. Нямаше никакво нарушение от председателя на Народното събрание вчера, изопачавате нещата, но аз, като се запознах там с тези документи – толкова сакрални, някъде си в „Секретно деловодство“, ми светна всичко. Да, да, защото съм наясно кой, кой е и кой с кого е свързан. Искам да Ви разкажа нещо, ще ми простите за това отклонение. Рових се снощи из интернет и попаднах на нещо, което бях гледал преди две-три години на един скеч от двама руски актьори, които разиграваха сценка на агентурна среща между Путин и Ким Чен Ун, където Ким Чен Ун му казва: „Владимир Владимирович, освободете ме, не мога да живея повече така – да ям само бял ориз там.“ Путин му казва: „Стой! Стой, защото не сме намерили кой да те смени.“ И за да може да го мотивира, че трябва да остане там, му казва: „Абе ти помниш ли Игор Иванович от съседното класно, когато бяхме в КГБ? – Е, да. – А питаш ли го него как издържа да бъде в Германия на мястото на канцлера?“ Та като го четох и като го гледах това нещо, си представих как в една такава квартира се събрали випускниците от школата в Симеоново – Бойко Борисов и Иван Гешев.

Ето за това става дума. И понеже се възмущавате – говорили сме тук за задкулисие и така нататък, защото по този начин се дърпат конците. Това е жалка история, за съжаление! Жалка история е това и искате тези, които сглобявате новото мнозинство, да създадете един кабинет Беров, да си назначите хора в регулаторите,

За реплика, предполагам? Първа реплика, господин Биков. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, да Ви кажа, че това един парламент да смени председателя, пък дори и да гласува вот на недоверие на едно правителство, не се нарича преврат, това е нормална парламентарна процедура. В Италия, мисля, че вече има трето правителство в рамките на един и същ парламент. С две думи, три преврата мафията там е направила. Така че не го преживявайте толкова тежко. Случвало се е, ще се случва и занапред, и може да се случи на всеки. При Вас се случи, защото Вие конструирахте, ако сте забравили – защото шест месеца не са много, но не са и малко, но ако сте забравили, конструирахте управление, в което влязоха три формации, които бяха загубили изборите – „Демократична България“, БСП и „Има такъв народ“. събрание всички имаха много по-малко гласове, отколкото имаха на предните избори. Когато влязат три загубили партии в управлението, то няма как да бъде стабилно и няма какво да се сърдите на опозицията. Второ, по отношение на подмяната на вота на избирателите. Аз не знам кой какво е говорил на своите избиратели, но аз съм абсолютно убеден и сигурен, че Вие на Вашите избиратели никога не сте обещавали да влизате в коалиция с БСП. Никога! Аз поне не съм чувал.

Няма лошо, така сте решили. Аз за това не Ви съдя, само го казвам. Но не отчитайте като преврат това, че Вие не сте влезли с достатъчно легитимност в едно управление, че това управление не е влязло достатъчно легитимно в ролята си. Това е съвсем друго нещо. Да не говорим за целите, които сте си поставили с малкото депутати, които имате. Вашите цели са да излетите на Луната, а Вие не може да се качите на черешата! Това е Ваш проблем, това е скъсване с реалността. И днес Вие ще се сблъскате с реалността, и с реалността ще се сблъскате и другата седмица, и по-другата, и дълго време, докато разберете, че реалността не може да бъде заобиколена с фантазии.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, господин Министър-председател, министри! Господин Атанасов, аз виждам какво правите през последните дни, даже може би през последните месеци. Седите така леко встрани и се опитвате да минете между капките, някак си да не се засегнете от прехвърлянето на толкова помия между бивши коалиционни партньори. Само че то тази работа така не става, защото Вие сте част от това управление. Вие шест месеца не направихте най-важното – Вие не успяхте да успокоите държавата, не успяхте да намалите агресията между институциите, между политическите партии, между лидерите, в обществото, между бизнеса. Не го направихте! Вярно, че дебатът днес е на много ниско ниво – кой къде се срещал, кога се виждал, какво му бил казал. Наистина, то гнусно – не знам хората какво усещане имат, но със сигурност не е по-малко от това като квалификация „гнусно“. като квалификация „гнусно“. Само че Вие също я носите тази отговорност и ако имахте доблест, когато се разпадна коалицията пред очите на обществото, първото нещо, първото нещо, което трябваше да направите, е министър-председателят да поиска вот на доверие, за да получи своята подкрепа или да не я получи. Ако бяхте го направили това нещо, в частност и Вие господин Атанасов, тъй като сте част от тази коалиция, нямаше да се стигне до тези унизителни дни, на които бяхме свидетели.

Уважаеми дами и господа, уважаеми репликиращи! Първо, много Ви моля да слушате внимателно какво се говори, а не да интерпретирате. Казвам Ви, че става въпрос за начало на пълзящ преврат и го повтарям това нещо, защото има промяна на вота на доверие. Иначе ние от „Демократична България“ не бягаме от нашата отговорност. Много добре знаем защо влязохме в тази коалиция – защото българските избиратели искаха Вие да бъдете извадени от властта. Ето затова, ето затова се стигна дотам да може лявото и дясното да създадат правителство и мнозинство, за да може да се търси отговорност за това, което правихте 12 години. Да не повтарям всичко това, което днес тук беше разказано за строителство, за пътни ремонти, за чекмеджета, за кюлчета и за какво ли не още. И за какво ли не още! Да, да, и за онези 70 хиляди ли, колко бяха там, 7 милиона ли бяха за Александровска болница и така нататък, и всичкото това нещо да бъде скрито под килима. Всичкото това да бъде скрито под килима. Нали за това става въпрос? И отново Ви казвам, иначе да повторя онова как са си говорили Путин и Ким Чен Ун, и му казва Путин: „Абе, ти питаш ли я Ангела Меркел, дето сме я пратили там толкова години, как издържа?“ Та и Вашата работа е същата, за това става дума. Защото Борисов, много добре му познавам манталитета на този човек, много добре. добре. И понеже тук кой с кого се съюзил. Сега, не знам Вашата изпълнителна комисия в момента какъв персонален състав има, не съм следил, но предната, повече от 50% от членовете на предната Ви изпълнителна комисия бяха бивши членове на БКП. Искате ли тук да ги изразя поименно, като започна от Борисов, Фандъкова, Красимир Велчев и така нататък? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Следващо изказване – госпожа Милчева.

господин Председателстващ, уважаеми господин Председател, колеги! Аз доста видимо вече съм в един период от живота, когато много мисля по една тема и вярвам, че по тази тема всички сте мислили в една или друга форма, и това е темата къде искам да растат децата ми, в каква държава, в какъв свят? И сигурно понеже много мисля по тази тема напоследък, целият дебат днес, точката, която ние обсъждаме, както и събитията от последните седмици, на мен ми напомниха някои събития от моето детство и аз сега ще Ви разкажа за тези събития, и как има един много пошъл по моему опит историята да се повтори. Годината, колеги, е 1992, а аз съм на четири по това време. Правителството на Филип Димитров тогава започва една фронтална атака за едни откраднати милиарди от едни външнотърговски фирми. Зараждащата се мафия по това време в държавата, която, между другото, търси корените си в тогавашната номенклатура, се противопоставя на това нещо и в същия момент службите започват атака срещу правителството, знаете ли на каква тема, колеги? Македония! Изненада?! Тази фронтална атака бива подета и от президента, който апропо е от същата партия, от която е и премиерът по това време. Правителството отказва да се поддаде на натиск и знаете ли какво следва, колеги? Светкавично сваляне на председателя на Народното събрание господин Стефан Савов. Операцията – още, още ще Ви изненадвам, се ръководи от тогавашния коалиционен партньор на правителството – ДПС е този партньор. Историята оттам нататък, сигурна съм, всички я знаят. Следва ново мнозинство, в това мнозинство управляват едни хора от предишното управление, следват годините на „Мултигруп“, следват годините на грабежите, следват годините на безвремието, на така наречения наш преход.

В тези години беше нормално, като отидеш на почивка да ти кажат: „Не можеш да отидеш на басейна, защото шефовете са тук.” В тези години на мен ми се казваше, че с ей онези деца не трябва да се закачаш, защото родителите им са опасни хора. И в тези години в общи линии на нас ни се казваше, че всички са равни, обаче някои са по-равни от другите. Та, колеги, аз в тези години пораснах и много от хората, които днес седят в тази зала, също пораснаха в тези години. Част от нас са тук, и да Ви кажа, само ние и нашите семейства знаем каква е цената ние да сме тук, да сме образовани, да не ламтим за пари и, слава богу, да нямаме този прословут опит,

на Народното събрание Никола Минчев е абсолютен пример за това, за което аз Ви говоря в момента. И ние ще го подкрепим – господин председателя Никола Минчев, защото той е нашият председател. И Ви оставям, колеги, с едно много простичко послание, разберете го както искате, приемете го, не го приемайте. Моето поколение, всички ние знаем историята, чели сме я, живели сме я тази история и няма да позволим да се повтори. Няма да позволим да се повтори и и няма да позволим децата ни, децата ни да живеят в такава държава и в такъв свят. (Всички

Уважаеми господин председател Минчев, уважаеми господин Премиер, Вицепремиер и колеги министри! Много емоционално изказване на Алекс Милчева с една много силна теза – младите хора в това Народно събрание нямат опит. Това може и да е проблем, но е и плюс в някаква степен, защото не носят на гърба си негативи. Но аз, уважаеми колеги, искам да Ви говоря от позицията на опита, базирайки се на една стара българска поговорка: „Не питай старило, а патило.“ Тук цял ден се споменават думите мафия, задкулисие, борба с тях. Била съм депутат, водили сме ожесточени битки със задкулисието и с премиера Борисов, и колегите ми са тук – 5 години! Познаваме всички маниери на това задкулисие – опитаха да ни купуват, омаскаряваха ни, на мен ми правиха три пъти вътрешнопартиен преврат, виждала съм всичко от задкулисието, на личен гръб съм го изпитала,

и ние издържахме. Не се продадохме и не се предадохме тогава и затова продължаваме и днес в правителството на Кирил Петков, защото от години водим тази битка, имаме цел, имаме съмишленици, и ще продължим да я водим. Но позволете също от опит да Ви споделя. Наистина сме виждали много тежки сцени в тази зала, но такова разрушително, политическо озверяване като това, което се случва в последните дни, не съм виждала. Разрушително, без грам мисъл за това какво ще стане утре, вдругиден, как ще изкараме есента, как народът ще преживее зимата. Разрушавате, а какво предлагате? Разрушавате, но няма алтернатива. Каква е алтернативата всъщност? Може би има – ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС, ГЕРБ и „Има такъв народ“. Това е изборът. Второто, което бих искала да Ви кажа, е, че сме виждали в годините, когато се борихме със задкулисието, всякакви безпринципни договорки, всякакви. Но това, което днес се задава на хоризонта като коалиция, алтернативна коалиция, просто няма никаква нито принципна, нито ценностна стойност. Искам да Ви попитам: как се съчетава желанието за напускане на НАТО и Европейския съюз от ВЪЗРАЖДАНЕ с така ярко демонстрираните евроатлантически ценности на ДПС? (Реплики от ДПС.) Как се съчетава желанието да се събори модела ГЕРБ и сие, защото той не беше само ГЕРБ и не е само ГЕРБ с желанието на една от партиите да остане в момента с този модел? Много критикувате нашата коалиция: как така десни и леви се събрали? Имаме обща цел: промяната на модела на мафията и на задкулисието, което продължава, а в последните седмици се окопити и дава жесток отпор

Мафията и задкулисието нямат идеология, освен една: пари, кражби, злоупотреби на гърба на народа. И забелязвам една промяна в последните месеци. По-старите колеги, с които сме заедно тук, сигурно помнят колко много сме казвали, че ГЕРБ и задкулисието направиха корупцията законна. Те я вписаха в законите и по този начин я направиха ненаказуема. Днес мафията и задкулисието имат друг подход. Корупцията стана секретна. Всичко, което разкрихме, поне в нашите сектори като корупция, доказано от органите на държавата, а не празни приказки, каквито тук се чуват, беше засекретено. Е, имаме нова мода: секретна корупция! Мислите ли, че това може да спре волята ни и желанието ни да се борим с нея? Не! Днес се гласува оставката на председателя на парламента. Сами признахте, че мотивите Ви са не по същество – не става въпрос за него, формални, несериозни, манипулативни. Темата е политическа. Уважаеми народни представители и български граждани, Македония не е тема. Македония беше изкуствено вдигната, изкуствено поддържана, изкуствено манипулирана, за да придадат патриотичен образ на хора, които искаха през това време да крадат безнаказано. И ще Ви кажа защо не е тема! Защото за нас, един от коалиционните партньори – „БСП за България“, това беше заявено при съставянето на кабинета като червена линия и няма никакво значение какви игри разиграва един от коалиционните партньори. Ние не бихме позволили да се вдигне ветото, без да се изпълнят ангажиментите по договора и това е поставено от нас от първия ден и господин Петков и „Продължаваме Промяната“ го знаят. Така че това нямаше как да се случи. Просто беше употребена темата, за да заиграват с патриотичните – истински родолюбиви, чувства на българите. Уважаеми български граждани, възродителният процес не е тема. Тя винаги се вади, за да се страхуват хората. Темата днес е задкулисие срещу правила и ред, кражби срещу справедливост, незаконно обогатяване на една клика срещу доходите на хората, развитие на образование, на здравеопазване на справедлива съдебна система. Това е изборът днес. И не става въпрос за няколко броя гласове, депутати. Може би днес ще гласувате оставката на Минчев. Не мислете, че това ще има позитивен ефект за Вас. При толкова изговорени думи, че мафията си връща държавата, че задкулисието днес владее депутатите и така нататък, бъдещият председател, който ще изберете, който и да е той, вече е дамгосан като избора на задкулисието. А чрез това поставяте допълнително петно върху Народното събрание като институция. Добре, ще свалите Минчев. Добре, ще сложите свой председател. И какво от това!? Другата седмица се каните да смените правителството. Добре, и какво от това!? Ще имате председател за три седмици на парламента. И какво от това!? Ще хвърлите държавата в хаос, есента и зимата в глад. Добре, къде Ви е алтернативата, уважаеми!? Защото, когато предлагаш нещо да спре, трябва да предложиш какво да започне. А Вашето предложение е връщане на статуквото, само че разширяване – ВЪЗРАЖДАНЕ, ДПС, „Има такъв народ“ и ГЕРБ. Ние сме от другата страна! Опитвате се да ни провокирате като политическа сила – „БСП за България“, че стоим във властта за постове. Уважаеми колеги, Вие младите тук можете да го кажете, защото не помните историята – кратката, тук, скорошната. Вие не можете да го кажете обаче ГЕРБ и Бойко Борисов ни предложиха през 2017 г. този пост, същият! Този пост се търгува оттогава! Постът на председател на парламента ми беше предложен от Бойко Борисов, за да няма опозиция. Тогава казахме, че БСП не се предава и не се продава за постове и че моята цел не е да заемам висок пост, а да се боря срещу този модел. Ние сме доказали в практика, че не сме за постове. Колкото и да ни критикувате, че стоим в това правителство заради власт и пари – и на младите колеги казвам: да знаете, постовете не са власт, пари, коли и облаги,

важно е да продължаваме. От опит Ви казвам: не се страхувайте, не се поддавайте, не се предавайте! В крайна сметка народът ще оцени кой е крив и кой е прав в тази битка! (Възгласи:

Сега думата има господин Костадинов – за изказване, предполагам. След това Христо Иванов. Господин Председателстващ, ще започна първо с три забележки, които в някаква степен са адресирани към Вас. На първо място, искам да Ви напомня нещо, което мисля, че Вие много добре знаете, но някак си пропуснахте, докато водите днешния дебат в парламента, а той е, че когато става дума за обсъждания по вътрешнопарламентарни дейности и дебатите касаят организационната работа на българския парламент, в тях представителите на другите власти – било изпълнителна, било съдебна, нямат право да се намесват. Вие обаче дадохте възможност на всички представители от страна на българското правителство, които в момента са тук, да говорят. Така сте решили, така сте направили – ние вече свикнахме да виждаме как правилата и Правилникът нямат никакво значение. Защото по същата Защото по същата логика можеше да поканим примерно тук и представители на съдебната власт, за да изразят и те свое отношение към един въпрос, който касае само и единствено законодателната власт. Второто нещо. Допуснахте от тази трибуна да се говорят лъжи и да се размятат взаимни или обвинения, или нападки по отношение на една много болезнена тема за всички българи, която преди повече от 30, вече почти 40 години, раздели много сериозно българската нация. Става въпрос за възродителния процес. Аз не можах да разбера какво точно каза министър-председателят, което беше изтълкувано от ДПС като размятане на етническа карта – може би, защото понякога наистина на нашия министър-председател трудно му се разбира какво иска да каже. Така или иначе, реакцията на председателя на „Движението за права и свободи“ е изключително осъдително, защото тук той говореше за незаконно, тайно съпротивително турско движение, което, цитирам, и това е записано в стенограмата: „през 1986 г., за съжаление, беше разкрито.“ За съжаление?! Говорим за терористи, които убиваха хора! (Реплика от

терористично образувание е било разкрито. Това Вие трябваше да го пресечете веднага и да направите забележка. Отдавам го на липсата на каквато и да било историческа култура – не само при Вас, разбира се, но и, за съжаление, и в огромна част от българския политически елит, от което страдаме, защото който не познава историята си, рискува да я повтори, а ние винаги я повтаряме, и то много пъти като фарс, а вече и като трагедия. На трето място, преди малко отново, за пореден път, беше поставена темата Македония и много се спекулираше с нея за това как тя била изкуствено приповдигната в българското общество, как се видяло, че всъщност няма проблем. Напротив, има проблем и вчера стана ясно от отговора на госпожа Генчовска, че нашият министър-председател поне веднъж, а е ясно, че не е само веднъж е поемал ангажименти за това да вдигне ветото над преговорния процес от страна на България. Впрочем това беше признато преди малко и в лични разговори тук с представители на представляващата коалиция от „Продължаваме Промяната“, които дойдоха и казаха при нас, „Никола Минчев е добро момче, не го унижавайте! Това, че Кирил Петков иска да направи нещо, това си е негово решение. Не ги сливайте двете неща.“ Ние не коментираме тук дали някой е добро или лошо момче или момиче. Ние коментираме тук правила, както коментираме решение на парламента. Българският парламент се е произнесъл по въпроса, и то не веднъж, а два пъти. Консултативният съвет по национална сигурност също! Темата Македония е приключена до момента, в който Македония не изпълни условията на България. Ние сме тези, които диктуват условията, а не някой друг на нас! Поне така изглежда, като гледаме официалните документи. Да не се окаже, че всъщност някой друг ни диктува или някой друг е поемал ангажименти от името на България? Това нещо предстои да го разберем днес или утре, ако се окаже наистина вярно това, че ще бъде внесено в Комисията по външна политика предложение за промяна на българската позиция по отношение на Македония, което е национално предателство. И като заговорихме за правила, защото е време да свърша със забележките към Вас, господин Вигенин, да кажа следното нещо – нещо, което беше до голяма степен тук елиминирано от разговора, който, за съжаление, днес придоби много низки измерения. Когато се внесе предложение, подписано не от един или двама народни представители, а повече от 50 народни представители, то се внася в дневния ред. Не беше направено! Беше подложено на гласуване, влезе – добре, след което по време на самото обсъждане, по време на самото изслушване тук, стана ясно, че обстоятелствата се променят. Имаше едно, второ, трето процедурно предложение за това да се промени изслушването, цитираха се членове от Правилника – няма смисъл да ги повтарям и аз, нашият председател – на всички нас, разбира се, председателят на Народното събрание отказа да подложи тези процедурни предложения на гласуване, въпреки многобройните протести тук.

истината е, че който каквото сам си направи, никой друг не може да му го направи. Истината е, че ако буквално до вчерашния ден или до завчерашния ден, ние действително смятахме, че председателят на Народното събрание със своята балансираност и демонстративна безпристрастност, включително един път тук той отказа да даде правото на един от министрите да се изкаже просто защото нямаше това право, печелеше единствено и само подкрепа, в този момент обаче той загуби тази подкрепа. Защото всички знаете – доверието се гради много трудно и се губи много лесно. Защо стана това? Аз не го отдавам на лично решение на господин Минчев. В никакъв случай! Шест месеца вече работим заедно. Смятам, че това е човек, който действително демонстрираше доскоро, до онзи ден буквално, безпристрастност, аргументираност, познаване на Правилника, което между другото още повече утежнява вината му. Защото, ако беше непознаване, можеше да махнем с ръка – стават грешки, но този човек не е сбъркал, този човек взе това решение. Въпросът е вече дали го е взел самостоятелно, или са му казали и тук вече е големият проблем. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ считаме, че настоящото мнозинство, след като загуби доминацията си в парламента, загуби и нервите си, загуби спокойствието си. То се видя дори, ако щете, от начина, по който преминаха тук дискусиите. Много обидно е това за българския парламентаризъм. Не че парламентаризмът в България има огромен авторитет и рейтинг. Всички ние знаем какъв е, но е обидно към всеки един от нас. Недостойно! От тази гледна точка ние и затова предложихме – разбира се, това, което господин Вигенин каза, беше до голяма степен правилно, макар че така и не се случи, предложихме този дебат до голяма степен да бъде съкратен. До голяма степен да бъде съкратен! Защото нямаме нужда от тези взаимни обиди и нападки. Безспорно е едно: има нарушение на Правилника, има, хайде да не казвам, престъпление, защото не е, но е нарушение. Като има нарушение, трябва да има и санкция, не наказание, а санкция. И това е нормалната демократична санкция, която се случва в българския парламент много пъти досега и в нея няма нищо лошо. Проблемът всъщност е, че с упоритото си желание на всяка цена да се вкопчи във властта настоящото – щях да кажа мнозинство, но то вече не е мнозинство, настоящото малцинство единствено и само удължава агонията, не своята, а агонията на държавността в България. Това е големият проблем, защото нашата държавност в момента, уважаеми сънародници, агонизира и всички ние го виждаме. Тук няма слепи и няма глупави хора, а просто има такива, които не винаги казват това, което мислят, и не винаги казват това, което виждат. С днешното гласуване ще се придвижим към един нормален политически процес, който другата седмица ще намери своя естествен завършек. За да не стигаме в ситуация, в която да се изказват най-различни, както каза тук Тошко Йорданов, „врачоци“, за да не се изказват най-различни такива субекти и да пророкуват кой кого, с кого, как, то отиваме на нови избори наесен и на тях се явяваме като на референдум – кой е за и кой е против еврото, връщането на отбранителния суверенитет, връщането на политическата ни независимост, санкциите срещу Русия. Всичко това ще си дойде на мястото и в това няма нищо страшно и нищо лошо. Благодаря.

Аз не мога да Ви отговоря, господин Костадинов, понеже не беше по начина на водене, иначе можеше. Усвоявате ги и Вие тези процедурни неща. Имате думата, господин Атанасов. АТАНАС АТАНАСОВ (ДБ): Благодаря Ви, господин Председател. За правилата,

това са правилата. Не знам на какво основание оспорвате правото на представителите на изпълнителната власт, които ние сме избрали, да поискат думата тук, след като е регламентирано това в Правилника. Това е първо. Второ, темата Македония не само е изкуствена тема, а с тази тема се злоупотребява и аз не съм спокоен, емоционално съм натоварен, защото моето семейство, както хиляди български семейства, е дало кръв за Македония! Искаме ли ние в съседство да имаме една държава, където хората, които живеят там, са наши кръвни братя, а да бъдат наши врагове, защото точно в такива ги превръщаме с всички тези дебати?! Благодаря.

Благодаря, господин Председателстващ. Господин Атанасов, видимо е, че сте емоционално неспокоен. Желателно е да се успокоите, защото Македония в крайна сметка няма да бъде предадена. Другото нещо, което мога да Ви кажа, е, че хубаво е, когато говорим за това. Вярвам, че Вие сте добронамерен човек в конкретния случай, още повече че ако това, което казвате, е вярно, поклон пред Вашите предци, които са дали кръв за Македония – каквито, между другото, са може би половината от българите. Но няма да е лошо, когато се говори за Македония, да се говори от гледна точка на хора, които познават не просто държавата на картата къде се намира, но и хората там. Аз много пъти съм го казвал и пак ще използвам тази терминология, за да го кажа още веднъж: има огромна разлика между македонския политически елит гражданите на Македония, както има огромна разлика между българския политически елит и гражданите на България. За добро или за лошо, ние сме си един народ, а не сме братя. Един народ сме, да го кажа ясно и категорично, и си страдаме от едни и същи болести. Още Гоце Делчев го е казал навремето, знаете: „Шо да правим баче Коле, като сме си един народ и от едни и същи български болести страдаме, колкото капи, толкова капитани.“ Така че, бъдете спокоен, ще задържим българския интерес в Македония, ще направим така, че с една разумна и добра политика населението там, което не е българско малцинство и което е един много престъпен термин, използван в официалната кореспонденция на българското правителство, не е българско малцинство, а е мнозинство, ще има възможност постепенно с българска подкрепа вече да се чувства спокойно – защитено и отбранявано, и това смятам, че би трябвало всяка една политическа сила тук в нашия парламент да го защитава. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Премиер, господа министри, уважаеми колеги! Рискувам да бъда, както нерядко се случва, неадекватен на ситуацията, но докато слушах този дебат, все се сещах за една знаменита фраза на Кант, че човекът никога не може да бъде средство, а винаги е цел. Ние сега всички тук ясно си признахме, че нашият председател, който беше едно от най-хубавите неща, които този парламент успя да произведе, което нашето пупаво политическо време – помните ли, Радичков използва тази фраза – пупаво време, нашето пупаво политическо време успя да произведе, а ние го превръщаме в средство, в средство за какво. Госпожа Атанасова каза много точно, че има политическа криза и тази политическа криза не се състои просто в загубата на мнозинство в нашата изключително сложна коалиция. В това няма никаква особена новина, имайки предвид каква е сложността на тази коалиция. Тази криза е израз на дълбоката конвулсия на българския демократичен процес, която наблюдаваме в последните две години поне, защото това да имаме три три парламентарни избора в рамките на 12 месеца и да сме се засилили със страшна сила към четвърти, не говори за доброто здраве на българската демокрация. Тук вече беше направен паралелът със събитията от 1992 г., които наистина като логика на процеса, на повърхността, за съжаление, се набиват на очи. Но се набива на очи и друго – състоянието на страната тогава, което доведе до онези събития, незрелостта на българската демокрация и нейната невъзможност да реши реши политическите проблеми пред страната – това зацикляне. В момента се намираме в същото положение, само че ситуацията е много по-страшна. Тогава – 1992 г., светът беше стабилен и много по-ясно разчертан, а сега светът, на който ние би трябвало да се опираме, както често се случва в последните 30 години, е като разбъркан кошер. В този момент можем ли ние да си позволим просто да се носим по течението на тази криза, без да предлагаме алтернатива? Защото, за съжаление, трябва да кажа, че единствената алтернатива – ясна политическа програма за това какво следва оттук нататък, беше очертана от господин Костадин Костадинов, за това не просто, че ще има избори, а за това какво ще стои като тема на тези избори. Аз съм абсолютно готов да призная, че този този блокаж, до който сега стигнахме, се дължи на отговорността на всички участници, включително моята лична. Големият въпрос тук е накъде отиваме и какво правим и ние не можем да избягаме от този въпрос. Да, решението на политическата криза, на дълбоката неспособност на българската демокрация да функционира е нещото, което ние трябваше да държим на фокус. И да, прави са тези, които казват, че трябваше да има повече диалогичност, че опозицията трябваше да има много по съответстващо на парламентарните традиции на България място в работата на парламента, че трябваше особено ако искаме да решаваме такива големи национални въпроси, а няма къде да избягаме от тях, като например темата с Македония – да има повече диалог. Само че ние, за да реагираме на липсата на диалог, атакуваме най-диалогичния човек в този парламент. Не обичам да използвам суперлативи, но господин Никола Минчев е диалогичен човек и това е признавано от всички. Не е добро средство това към целта да намерим изход от конвулсията на българската демокрация.

че българската демокрация – защото всяка демокрация представлява механизъм за редуване във властта, българската демокрация, за да може да се регенерира и да се нормализира, трябваше да може да видим най-края смяна на управлението от твърде дълго застоялото се управление на Бойко Борисов. Това включително и самият той на моменти го е признавал. Може би трябваше да им дадем малко повече време, защото са влезли много нови хора в парламента. На тези много нови хора в парламента им е липсвала политическа култура и опит, и професионализъм, и се изпокараха по лични причини, защото това при всички положения е част от това, което се случи, а ние мислим, че този опит – професионален, личен, поколенчески, някак си може да бъде прескочен, че като отидем на още едни избори и вкараме още един набор от хора, които тепърва ще започнат, това някак си ще помогне на някой. Не, няма да помогне на българската демокрация. Просто може би трябваше да имаме много по-голямо търпение, отколкото ако разсъждавахме политически. Ако разсъждавахме от гледна точка на това как тече политическото време, а не наказателно-правното време. За съжаление, в българската политика наказателно-правното време как продължава да тече е твърде важно, защото не можахме да си оправим правосъдието. Така че да – нормално е да искате оставката на председателя, да, нормално е да искате като част от демократичните инструменти оставката на правителството, да, нормално е да ни критикувате, че е трябвало да бъдем по-диалогични, и не – това, което правите, не води към никакво решение. И ако ние не успеем да погледнем необходимостта от решение по същество, отвъд тактическите разигравания, ще стане по-зле точно както беше описано от господин Костадин Костадинов, който днес печели призът „врачок“ – с уважение го казвам. Така че това искам да Ви кажа. Искам да благодаря на председателя Никола Минчев за това, че той показа, че смяната на генерациите в българската политика може да произвежда фигури. фигури. Аз няма да използвам суперлативи, но той показа, че хора с характер, хора с класа могат да влизат в българската политика. Разбира се, ние правим всичко възможно сега него и подобните му да ги изхвърлим от нея набързо, защото продължаваме да бъдем вкоренени в миналото и да не можем да погледнем напред по същия начин, по който вчера направихме всичко възможно да изгорим всякаква възможност за решение по темата Македония, просто за да направим изкуствено дишане на По същия начин сега това, което правим, е да изгорим възможността за бавна, трудна, не особено красива, но еволюция в рамките на българската политическа система, тласкайки този парламент към предсрочен край преди процесите в него да са протекли и отивайки към това, което господин Костадинов описа – зле, лошо

Първа реплика – господин Биков, а след това е господин Чолаков. Ако няма от друга група, ще дам на господин Ненков. Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Иванов, едно уточнение. Нашата парламентарна група ще подкрепи вота на недоверие към председателя на парламента и не заради него самия, и ще Ви го повторя – заради господин Кирил Петков ще го подкрепим, единствено и само заради него. Следващия път ще подкрепим и вота на недоверие срещу правителството на господин Петков. Аз съм съгласен с много от нещата, които казахте, но ще Ви припомня, че само точно преди една година тук изобщо се оказа, че не трябва да се говори с определени политически сили – „добър ден“ да не им се казва, „добър ден“ да не им се казва, а не да се влиза в коалиция. Оттогава мина време. Избрахте за министър-председател човек, който незаконно арестува лидера на най-голямата опозиционна сила, а сега търсите нашата подкрепа едва ли не за изход.

Ние ще сме готови да правим жертви в името на това да бъде възстановен политическият диалог, Вие обаче също трябва да бъдете готови за жертви оттук нататък. Това да обясните на избирателите си, че по този начин държавата не може да продължи, защото тя не може да продължи по този начин и първата стъпка е свалянето на правителството, не свалянето на председателя на парламента.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Иванов! Както каза господин Биков, ние сме съгласни с повечето неща, които казвате, и те са добри, само че, както и Вие знаете, са вече закъснели. Тези неща може би трябваше да ги говорите в предишните два парламента, но, за съжаление, стигнахме дотук, докъдето сме. Благодаря Ви, че казахте, че това в момента е най-нормална демократична процедура. Да, това е така. Аз Ви благодаря, защото в частен разговор сте казвал една мисъл, която е вярна, че парламентът съществува заради опозицията, не заради управляващите и че опозицията е тази, която е корективът на управлението. Ако нямаше опозиция, може би щяхме да се изродим в диктатура много лесно. Проблемът е там, господин Иванов, че ние имаме чувството, че не се извършва, разбира се, преврат, защото сме в демократична процедура, а че от началото на Четиридесет и седмия парламент се извършва установяване на пълзяща диктатура. Колко пъти това Народно събрание наруши Конституцията? Колко пъти Вие, Ваши колеги – уважавани юристи, се гърчеха, когато гласуваха противоконституционни текстове с пълното съзнание, че те са противоконституционни? Колко пъти нарушихме законите? Спомняте ли си тази правна агония по време на гласуването на решението за АПИ? То беше мъка, и Вие го правехте, и това е диктатурата. Тя така се установява – с парламентарни средства, така е била установена в едни други епохи – с парламентарни средства. Ние всички виждахме тенденциите, те тенденциите са ясни, това правителство не може да остане на власт, ако не установи терор. Искам много ясно да го чуете това нещо. Проектът за българския „Магнитски“ е терор, – това, което сте решили за КПКОНПИ, е терор. Човек, който доказано извършва незаконни арести, Вие ни казвате: „Той е човекът!“, това е терор. И в момента, вярвайте ми, ние спираме продължаването на хлъзването на държавата в посока на терор и на диктатура, защото друг начин това правителство да остане няма, така че, благодаря Ви за изказването наистина. Аз съм сигурен, че Вие го разбирате това нещо и ще намерите начин да помогнете да спрем тази пълзяща диктатура, която някой се опитва да установи в страната. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, господа министри, уважаеми колеги! Господин Иванов, ех, защо ли тези думи някак си не ги изрекохте преди една година, някъде преди около една година? За тази загриженост, която проявихте от тази трибуна, а и не само днес, а и последните седмици, за държавата какво следва? Аз ще Ви кажа моето виждане. и четвъртото народно събрание и мандатът на ГЕРБ като управляваща партия, ако тогава не си играехте на революционери, ако тогава държавата беше стигнала до един такъв разумен път до изборите – не предсрочни, а редовните такива, тогава може би щеше да се случи този плавен преход. И да Ви кажа нещо: да, естествено, една партия трябва да бъде готова да бъде управляваща, и да бъде опозиция. ГЕРБ беше готова да бъде такава, да бъде опозиция, само че не очаквайте от нас ние в момента да търсим изход от кризата, която Вие всъщност забъркахте. И много Ви се моля, тези думи, тази загриженост да я запомните, защото пред България седят много важни стъпки за извървяване. Ние вървим към предсрочни парламентарни избори и трябва наистина да се сформира най-накрая правителство, което да има своята диалогичност, да търси компромиси, а не да арестува незаконно лидера на опозицията си, не да говори за мафиоти, не да обижда избирателите на тези партии. Докато това продължава, повярвайте ми, не още едни предсрочни избори, а още много такива ще има и българските избиратели няма да ни го простят. Много Ви се моля, господин Иванов, помнете това, което сте говорили, ако не, ние ще Ви го припомним. Благодаря Ви Благодаря, господин Чолаков. Имате думата за дуплика, господин Ананиев Колеги, аз помня какво съм говорил и си спомням например това, което казах, при откриването на първото от тези три кратки парламента. Аз там също говорих за диалог. Може би постепенно, виждайки как се развиват политически нещата, тези неща са станали по-ясни в това, което казвам, и на мен са ми излезли повече като приоритет. Както казваше друг класик –Волен Сидеров: „Всеки има право да се развива“, така че Вие имате право да ми кажете, че е трябвало да кажа тези неща не днес, а преди една година. Аз като Ви слушам тук в последните месеци, често пъти също си мисля за някои неща, които може би е трябвало да бъдат казани от ГЕРБ преди някое време, но не съм сигурен, че това всичко ни води нанякъде. Аз не търся Ваша подкрепа за нищо конкретно, просто се обръщам към цялото народно представителство, преди да скочим в пропастта, която сме изкопали пред себе си, да помислим всъщност наистина накъде отиваме. Всеки ще си вземе решенията, но малко междуличностните емоции, вендетите, мамбите, които тук се организират,… (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Да, да, защото на това прилича. …личните обиди и така нататък малко ни замъгляват погледа и това ме притеснява. С всеки се случва, но някак си трябва да опитаме да да погледнем по-ясно. Аз не мисля, че имам право да размахвам пръст на някого, да поучавам, просто споделям своята загриженост, защото мисля, че това е важно. Всеки от нас трябваше да има много повече търпение и да изяде своята торба сол. Не сме я свършили тази работа. Нито Вие, които досега бяхте опозиция, нито ние, които досега бяхме управляващи, защото пък сега ние вече сме опозиция и, слава богу, че господин Чолаков е запомнил, че казах, че парламентът съществува заради опозицията, докато бях управляващ, та сега Вие като сте управляващи, аз опозиция, да мога да го припомня. Това е част от демокрацията, но понякога с демократични средства стават преврати, както Вие удачно казахте. Въпросът е наистина да намерим решение за кризата, а аз не виждам това да правим, и ще отидем на поредните безплодни избори, които ще направят нещата много по-зле. Кой, кога, какво е казал и е трябвало да го каже сигурно е е уместно, но това не променя факта, че изборите, на които ще отидем, нямат абсолютно никаква перспектива да произведат нещо по-добро дори и от това, което имаме, при всичките ни критики към него. Този факт трябва да е централен и оттам нататък да разсъждаваме за всичко останало, мисля си аз, с цялата си скромност. Благодаря Ви. Благодаря, господин Иванов. Последният, заявил изказване, е Мирослав Иванов – имате думата. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, вицепремиери и министри, колеги! Господин председател Никола Минчев, настоящата точка, е отличен пример за политически цинизъм. Защо го квалифицирам по този начин? Защото мотивите на искането са страничка и половина и никой от вносителите – 120 души на брой, не излезе да аргументира по същество искането за оставка. Защо не излезе? Защото няма нито един разумен аргумент да иска оставката на господин Минчев. Той през цялото си време е спазвал Правилника повече от всеки един в тази зала. Наруши го веднъж, за което си призна, и се извини на колегите, по отношение на които го беше направил. Бях си подготвил доста дълго изказване да оборвам мотиви. Ето, виждате (показва), но наистина няма смисъл да го правя. Ще кажа само, че вчерашните действия на господин Минчев на практика предотвратиха да се създадат поредните спекулации по отношение на темата „Република Северна Македония“. Направихме дебата публичен и това позволи на всички български граждани да чуят истината, истината, която бе потвърдена на два пъти от министър Генчовска, а именно, че министър-председателят не е водил политика, различна от политиката на Външно министерство. Преди няколко седмици си говорихме за духа на парламентаризма. Парламентаризмът, колеги, не е силата на мнозинството. Парламентаризмът се съдържа в дебата, в аргументите, в морала и в това да гласуваш по съвест. Залогът е голям и днес залогът на всеки един глас ще бъде: гласувам за интереси или гласувам по съвест и лично убеждение. Господин Минчев, имате подкрепата на парламентарната група „Продължаваме Промяната“, на коалицията, на правителството. Аз Ви пожелавам успех и вярвам, че ако се стигне до нови избори, то ние ще се явим отново заедно и ще ги спечелим отново за втори път. (Ръкопляскания от

Колегите ми обърнаха внимание, че ще дадем сега право на дуплика, при положение че им е изтекло времето, но хайде нека господин Иванов да отговори на това. Господин Иванов, ако не е станало ясно, всичко, което казах одеве за нарушенията на Конституцията и за нарушенията на законите, извършени от този парламент, беше извършено при председателството на господин Минчев. Господин Минчев, който всички казвате, че е блестящ юрист, водеше заседания, на които Народното събрание нарушаваше Конституцията и законите с пълното съзнание, ако е юрист, че това е така. Моля, колеги! Господин Иванов ще отговори. РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Не знам дали си спомняте в началото, когато се избираше правителството, казах няколко думи. Казах, че Вие сте завършили западни университети, и мисля, че припомних какво не сте научили там или какво сте научили, че не може да се прави. Председател на Народното събрание, който подлага за гласуване решения, които нарушават Конституцията и които нарушават законите, в нито една европейска страна не може да бъде председател. Това, което не можахте да разберете, е, че председателят на Народното събрание като фигура е страж номер едно на закона, колеги. Той е олицетворение на закона и той няма право дори заради собствената си партия или парламентарна група да нарушава закона. Той е баражът

подлагаше на гласуване решения, които издевателстваха, а той е трябвало да ги спре. Той е трябвало да каже на министър-председателя: „Недей! Спри! Разрушаваш държавата!“ Не го направи и аз наистина съжалявам. Благодаря, господин Чолаков. Други реплики има ли? Не виждам. Имате право на дуплика, господин Иванов. Благодаря, господин Председател. Господин Чолаков, нямах нужда от тези три минути допълнително време, но все пак съм длъжен да Ви отговоря. Аз не си спомням и не съм разбрал Конституционният съд да се е произнесъл дори по един акт, приет от това Народно събрание, че противоречи на Конституцията. Ако Вие знаете, отново Ви призовавам, излезте и го кажете. Такива няма! Твърденията за противоконституционност и такива действия са само и единствено във Вашето съзнание и във Вашето мнение. И така, отново да повторя нещо друго: българските граждани помнят, българските граждани виждат и българските граждани могат да разпознават лъжата, така че отново, ако има избори, ние ще се явим и ще ги спечелим за втори път. Благодаря, господин Иванов. Други изказвания?

уважаеми председатели на парламентарни групи и заместник-председатели на Народното събрание, уважаеми вицепремиери и министри, уважаеми народни представители! За мен беше чест, е и ще продължи да бъде, на първо място, че влязох тук в Народното събрание, в храма на българската държавност. А още по голяма чест, която Вие ми оказахте на 3 декември, е да ме направите пръв сред равни. Нарочно бягам от думите „да застана начело“, защото вярвам че, ако председателят смята, че е начело и че ако наричания на жаргон парламентарен шеф, се изживява като шеф, то той не е за тази позиция. На поста, който ми оказахте честта да заемам и все още заемам – ще видим докога, винаги съм се стремял да подхождам с уважение към всички народни представители, независимо дали са от управляващата коалиция, или от опозицията, и вярвам, че го оценявате. И в днешната, тъй фокусирана дискусия, в която все пак критиките към мен бяха по-малко, да го наречем, мисля, че наистина го оценявате. Винаги съм се старал да Ви изслушвам, да Ви давам думата, с което понякога съм си навличал и гнева на коалиционни партньори, както и господин Свиленски спомена по-рано. Такова е моето институционално разбиране и възпитание също, че ние тук – всички, сме избрани от народа. Харесва ни, не ни харесва – това е решил народът. Ние сме тук и го представляваме. И на мен ми се е искало понякога нашата парламентарна група да не е с 67 членове, а със 137, но това няма значение – така е решил българският народ, това са. Затова смятам, че винаги трябва да бъдем диалогични, и съм се старал към това. Като за тази толерантност, освен критики от коалицията, ми се случи ми се случи дори един човек от администрацията на Народното събрание веднъж да ми каже, че съм прекалено добър за стандартите, на които е свикнала тази институция. Промяната“.) Аз, за съжаление, не съм много сигурен, че това е за ръкопляскания, защото хем е хубаво, хем е тъжно. Това беше цитат. цитат. На основанията, на които се иска моята оставка няма да се спирам, други им отделиха време. Влизал съм в подобна аргументация при предходна процедура, този път ще се въздържа, все пак се отнася и за мен. Всички знаем, че истинското основание да се иска моята оставка е същото, което стои и зад вота на недоверие другата седмица – в пленарната зала има ново мнозинство. Аз влязох в политиката и в Народното събрание с желание за промяна на един модел, който властваше до този момент. Новооформящото се мнозинство в парламента не само не носи промяна, а твърдо ще съхрани този модел. И в такъв парламент може би дори е по-добре аз да не бъда председателят.

И независимо какво ще се случи на гласуването, което ще проведем след малко, отново подчертавам, че за мен беше чест. А ако се наложи да избираме нов председател, пожелавам той да се опитва или тя да бъде поне толкова обективна или поне да се опитва да бъде толкова обективен или обективна, колкото се опитвах аз. А колко съм успял, Вие знаете. Благодаря Ви.

Правилата на Народното събрание не позволиха и аз да се изкажа, но все пак искам да знаете, че имате пълната ми подкрепа. Преминаваме към гласуване на внесения Проект за решение. Той беше представен, но все пак да го прочета. Проектът на решение гласи: „Освобождава Никола Минчев от поста председател на Народното събрание.“ Ще изчакам

изчакам достатъчно време, за да могат всички да гласуват.

Мисля, че няма шанс 240-ият народен представител да се появи, но все пак минутата си е минута. Ще изчакаме, за да бъде всичко по правилата.

по правилата. Гласували 239 народни представители: за 125, против 113, въздържал се 1. За отрицателен вот – господин Митев. Моля?

Днес стана ясно и аз вече няма какво да разобличавам който и да е от тази трибуна. Всички избиратели на ВЪЗРАЖДАНЕ могат да видят, че те гласуват с ГЕРБ и ДПС. Това е за всички избиратели на ВЪЗРАЖДАНЕ – Вие гласувате с ГЕРБ и ДПС! Честито! Добре дошли в мафията! втори отрицателен вот – Крум Зарков. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми вицепремиери и членове на Министерския съвет, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах против оставката на Никола Минчев като председател на Народното събрание, защото съм против и винаги съм бил против най-жестокия неписан, но винаги изпълняващ се закон от българската политика, който гласи: „Първи си отиват достойните.“ В продължение на 30 години различни политически формации се замерят едни други с обвинения, някой път са в коалиции, друг път са в опозиция, понякога се разпадат, а друг път се събират, но винаги жертви в техните спорове падат тези, които имат най-малко вина за тях. Днес това се случи с господин Никола Минчев и няма защо да се чудим защо политиката се счита за мръсна работа, когато в нея не се допускат чистите хора. Сега, за да не бъда толкова черноглед, мисля, че за господин Минчев това не е краят. Това е началото в политиката. Надявам се повече хора като него да виждам сред нас и навън, и тук, и тук, и в залата. Уважаеми дами и господа народни представители, предстоят тежки дни и седмици пред нашата нация и в диалога, който неминуемо ще се състои, дали тук, дали в изборната кампания,

Колеги, едва ли е необходимо да казвам защо съм гласувал против тази грозна ситуация днес. Никола Минчев е един от най-достойните и най-диалогичните хора в тази зала не сега, а въобще в новата история на българския парламентаризъм. Обаче мога да кажа едно – този дебат и това гласуване бяха необходими, От този дебат и от това гласуване видяхме две неща. Видяхме прегръдката между ДПС и ВЪЗРАЖДАНЕ. Видяхме прегръдката между ИТН и ГЕРБ. И нещо, за което искам да благодаря на господин Константинов, и го правя искрено – благодаря Ви, че показахте на дясната част на средната колона, дясната от моята страна, че второ правителство в рамките на този парламент няма да има. Ние отиваме на избори. Избори, които ще бъдат чистилище за нашия парламент. Аз виждам доста хора в тази средна колона, които просто ще бъдат изчистени. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата, за да благодаря на Никола Минчев за наистина добре свършената работа. Той успя да води този парламент по най-диалогичния професионален начин, който можеше. Днес той наистина стана жертва не на неговата дейност, не на неговите действия, а на това, че в момента една коалиция, която се формира от ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ, ГЕРБ и хора, останали в „Има такъв народ“, решиха, че независимо от неговите професионални качества те ще гласуват против. Но искам да успокоя тези, които гледат в момента,

това приключихме работата по тази точка. За мен беше чест, господин Минчев, че работихме заедно. Пътят продължава. Госпожа Десислава Атанасова Председателски съвет. Предлагам да се съберем вече под ръководството на господин Иванов, тъй като по Правилник той ще изпълнява длъжността „Председател“ до избора на нов. Благодаря. Давам 30 минути почивка.